**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na 7. točku dnevnog reda. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 439 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Držen Breglec državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. **Breglec, Dražen** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Vrlo kratko. Iz odredbi važećeg Zakona o prijevozu u cestovnom prometu razvidno je da se obavljanjem djelatnosti svih vrsta javno cestovnog prijevoza temeljen na temelju sustava dozvola, odobrenja, licenca i slično osim kod auto taxi prijevoza u kojem je ostavljena mogućnost obavljanja djelatnosti na temelju licencije ili koncesije. Ovim zakonom uvodi se sustav dozvola i u djelatnosti auto taxi prijevoza a uz to se preciznije određuje područje na kojem prijevoznik obavlja auto taxi prijevoz. Dosadašnje iskustvo naime u primjeni ovog zakona pokazalo da se institut koncesije nije koristio u svom sadržajnom smislu kao koncesija već kao sustav dozvola. Uz to valja imati na umu da je prošle godine donesen i Zakon o koncesijama kojim je uređen postupak davanja prestanka koncesija te pravna zaštita u postupcima davanja koncesije što znači da postojeće odredbe Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koje su se odnosile na koncesiju koncesiju kao način obavljanja auto taxi prijevoza nisu bile usklađene sa odredbama važećeg zakona što se naravno ovim zakonskim prijedlogom i ispravlja. U pogledu nadležnosti za organiziranje taxi službe o kojem je posljednjih godina bilo puno riječi i u javnosti želim napomenuti da se ovim prijedlogom zakona unatoč unatoč nekim inicijativama da se to sad napravi ne zadire već će se to napravi slijedećim izmjenama ukoliko to bude potrebno cjelovitim izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Te ostaju nadležnost jedinica lokalne samouprave za definiranje uvjeta pod kojima će se na njihovom području obavljati taxi služba, dakle u domeni njihove vlastite nadležnosti, u domeni jedinica lokalne samouprave. Za daljnja pitanja naravno stojimo na raspolaganju. Hvala lijepo.

Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora na 35. sjednici održanoj 24. rujna raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prijevozu, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske. Odbor je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu raspravio kao matično radno tijelo sukladno odredbi članka 89. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja. Prije je kazao da je iz odredbi važećeg Zakona o prijevozu u cestovnom prometu razvidno da se obavljanje djelatnosti svih vrsta javnog cestovnog prijevoza temelji na sustavu dozvola, osim kod auto taxi prijevoza u kojem je ostavljena mogućnost obavljanja djelatnosti na temelju licencija ili koncesija. Ovim zakonom uvodi se sustav dozvola i u djelatnost auto taxi prijevoza i preciznije utvrđuje područje na kojem prijevoznik obavlja auto taxi prijevoz. Također je istaknuo da se ovaj zakon usklađuje sa Zakonom o koncesijama. U raspravi je razmotren prijedlog Hrvatske obrtničke komore kojim se ukazuje da bi auto taxi prijevoz trebalo uređivati na razini županija te da bi to rješenje logičnije i opravdanije. Predstavnik predlagatelja obrazložio je loše strane tog prijedloga ističući prednosti predloženog rješenja koje omogućava obavljanje auto taxi prijevoza na temelju dozvola. A na području jedinica lokalne samouprave u kojoj se ne izdaju dozvole auto taxi prijevoz se obavlja na temelju licencije za obavljanje auto taxi prijevoza, ako to svojim propisom utvrdi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave. U raspravi je izraženo mišljenje da je potrebno razmotriti mogućnost propisivanja kriterija kojim bi se postigla ujednačenost i omogućila konkurentnost u djelatnosti auto taxi prijevoza. Nakon provedene rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Možete odmah ostati ovdje, jer ste na redu u ime kluba. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. **Nenadić, Živko (HDZ)** Evo hvala, potpredsjedniče. Doista nakon izlaganja državnog tajnika i ovog što sam pročitao u ime Odbora za pomorstvo, promet i veze nema i ne osjećam baš potrebu bogzna što novo reći, a pogotovo nema potrebe širiti. Dakle, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu uređuje između ostalog uvjete i način obavljanja djelatnosti prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu. Za obavljanje pojedinih vrsta javnog cestovnog prijevoza prijevoznik mora bit registriran za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza te posjedovati licenciju kojom dokazuje ispunjavanje zakonom propisanih uvjeta. Za početak obavljanja prijevoznik mora pribaviti od nadležnog tijela dozvolu za određenu vrstu prijevoza. I kao što reče državni tajnik, iznimka u tom pogledu do sada su bili, još uvijek su, auto taxi prijevoznici. Naime, prema odredbama važećeg zakona auto taxi prijevoz obavlja se na temelju licencije, a može i na temelju koncesije. Natječaj o koncesiji obavezno mora sadržavati pored ostalog uvjete za izdavanje licencije propisane spomenutim zakonom. Stoga prijevoznik koji auto taxi prijevoz obavlja na temelju koncesije nije obvezan pribaviti licenciju. Dosadašnje iskustvo u primjeni ovog zakona pokazalo je da institut koncesije nije baš bio najučinkovitiji u sadržajnom smislu, već kao dio sustava dozvola. Također, istaknuto je da je na snazi Zakon o davanju koncesija, a ovaj zakon nije usklađen sa tim Zakonom o davanju koncesija pa je i to nužno usklađenje. Dakle, iz odredbi važećeg Zakona o prijevozu u cestovnom prometu razvidno je da se obavljanje djelatnosti svih vrsta javnog cestovnog prijevoza temelji na sustavu dozvola, osim kod auto taxi prijevoza, a ovim zakonom uvodi se sustav dozvola i u djelatnost auto taxi prijevoza. A uz to se, što je vrlo važno, preciznije utvrđuje područje na kojem prijevoznik obavlja auto taxi prijevoz. Svi mi iz života svakodnevnog imamo iskustva, a često lokalni dužnosnici i velikih problema oko tih auto taxi prijevoza odnosno mjesta nadležnosti i gdje se smije kretati, ukrcati, iskrcati itd. Ovim prijedlogom i to se poboljšava. I klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog zakona. Hvala. Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Mario Habek. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Predstavnici Vlade, poštovane kolegice i kolege. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu je zakon koji uređuje uvjete i način obavljanja djelatnosti prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, pružanje kolodvorskih usluga, prijevoz za vlastite potrebe, kao i nadležnosti tijela zaduženih za provođenje i nadzor nad provedbom ovog zakona. Želim istaknuti kvalitetu koja se vidi u ovom zakonu, prvenstveno iz razloga što su u tom zakonu obuhvaćene direktive odnosno norme koje propisuje Europska unija, a isto tako je vidljivo da ministarstvo komunicira sa gospodarstvenicima odnosno učesnicima u cestovnom javnom prijevozu. Ovaj zakon možemo usko povezati i sa Zakonom o sigurnosti u prometu. Naime, radi se o nekim člancima koji se spominju u oba zakona sa skoro istim odredbama. Ministarstvo mora preuzeti odgovornost za predlaganje i kontrolu ovakvih zakona. Ovako ćemo vidjeti da se pojedine stvari reguliraju u dva različita zakona, iako je sasvim jasno da je to područje Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Pred nama su izmjene i dopune Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji između ostalog uređuje uvjete i način obavljanja djelatnosti prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu, a za obavljanje tih djelatnosti pravna ili fizička osoba mora biti registriran i posjedovati licenciju. Također prijevoznik mora od nadležnih institucija dobiti dozvolu za određenu vrstu prijevoza. Iznimka je auto taxi prijevoz gdje se prijevoz putnika obavlja osobnim automobilom. U tom smjeru idu izmjene i dopune ovog zakona gdje se predlaže da se auto taxi prijevoz obavlja na temelju dozvole koje izdaju nadležna tijela u jedinici lokalne samouprave, a na temelju licencije odnosno koncesije osim u jedinicama lokalne samouprave u kojoj se ne izdaju dozvole. Također se ovim izmjenama i dopunama zakona određuje područje na kojem auto taxi prijevoznik može obavljati djelatnost, ali s time da nadležno tijelo može utvrditi pod kojim je uvjetima dozvoljen prijevoz auto taxi prijevoznicima koji imaju sjedište i prebivalište izvan područja dotične jedinice lokalne samouprave. Pošto je ovaj Zakon potrebno uskladiti sa Zakonom o koncesijama koji je na snazi od 1. siječnja ove godine SDP će podržati izmjene i dopune Zakona o cestovnom prometu makar je to trebalo već odraditi već već i prije 9 mjeseci ali kao što dobra star poslovica kaže „Bolje ikad nego nikad“. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Kluba Hrvatske narodne stranke uvažena zastupnica Danica Hursa. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, državne tajniče, kolegice i kolege. Ove kratke predložene izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu čine mi se kao jedna konkretna i provediva antirecesijska mjera u malom poduzetništvu prijevozničke branše to jest auto taxi prijevozu. Naime, Zakonom se predlaže jednostavniji i brži postupak obavljanja auto taxi prijevoza na temelju dozvole što je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Što je dobra odredba daje se dakle autonomija lokalnoj samoupravi i nema petljanja centralne države ustvari koje najbolje pozna i može riješiti lokalna samouprava. Naime, daje se mogućnost jedinicama lokalne samouprave da u skladu sa svojim potrebama donesu propis o obavljanju auto taxi prijevoza te utvrde organizaciju obavljanja autotaxi prijevoza, stajališta, i način njihovog korištenja, broj sjedala u vozilu te druge uvjete koji se odnose na izgled i opremu vozila. To se predlaže umjesto primjene instituta koncesija koji se nije koristio u stvarnom smislu u pogledu tog instituta niti je dao dobre rezultate a tim više što je 1. 1. 2009. stupio na snagu novi Zakon o koncesijama. Tamo gdje se ne izdaju dozvole odnosno tamo gdje jedinice lokalne samouprave nisu donijele propis o obavljanju auto taxi prijevoza taj se prijevoz obavlja na temelju licencije za obavljanje auto taxi prijevoza sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Zakonom se također preciznije određuje područje na kojemu auto taxi prijevoznik obavlja djelatnost, isto tako se daje ovlaštenje jedinicama lokalne samouprave da naprijed navedenim propisom mogu utvrditi i to pod kojim se uvjetima auto taxi prijevoz dopušta prijevoznicima sa sjedištem, prebivalištem izvan jedinice lokalne samouprave. Tu se može pojaviti problem „bježanja“ prijevoznika u ona područja gdje su naravno bolji uvjeti, možda zbog zbog pojave nelojalne konkurencije ali to mora lokalna samouprava odrediti kako će zaštititi svoje poduzetnike. Eto iz ovih navedenih razloga Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržat će Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. I u ime Kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvaženi predstavnici Vlade Republike Hrvatske, uvaženi kolegice i kolege zastupnici. Klub HSS-a podržat će Zakon o izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu jer se ovim Prijedlogom usklađuju zakonski propisi i time se osigurava njihova primjena a mi vjerujemo i provedivost. Ovim se Zakonom uvodi sustav dozvola i u djelatnost auto taxi prijevoza a uređuju se konkretnije i područja na kojem prijevoznik obavlja auto taxi prijevoz. Jednostavno rečeno smatramo da stvarno stanje se ujednačava sa pravnom regulativom i usklađujemo ga sa praksom Europskih zemalja. Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu pored ostalog određeni su uvjeti i način obavljanja djelatnosti prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu. Djelatnost prijevoza putnika obuhvaća i auto taxi prijevoz koji se obavlja osobnim automobilom ako se putnik ili skupina putnika uzima na jednom mjestu. Navedena djelatnost obavlja se na način propisan zakonom i propisom kojeg u skladu sa zakonom donosi nadležno tijelo jedinica lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba. Prema važećim zakona auto taxi prijevoz obavlja se na temelju licencije ili koncesije a koncesiju daje nadležno tijelo jedinica lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba ukoliko je svojim propisom utvrdilo da se auto taxi prijevoz obavlja na temelju koncesije. Dosadašnje iskustvo u primjeni ovog Zakona pokazalo je da se institut koncesije nije koristio u sadržajnom smislu kao koncesija već kao sustav dozvola. Prema odredbama važećeg Zakona o prijevozu u cestovnom prometu obavljanje djelatnosti svih vrsta javnog cestovnog prijevoza temelji se na sustavu dozvola odnosno odobrenja ili licencija osim kod auto taxi prijevoza. Polazeći od navedenog a imajući u vidu to da praksa Europskih zemalja u auto taxi prijevozu koristi institut dozvola a ne koncesija ovim Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu uvodi se sustav dozvola i u djelatnost auto taxi prijevoza i preciznije utvrđuje područje na kojem prijevoznik obavlja auto taxi prijevoz. Te se stoga na taj način ujednačava pravna pozicija prijevoznika u Republici Hrvatskoj i usklađuje pravna regulativa sa stvarnim stanjem na terenu. Nadalje, postupci davanja koncesije prestanka koncesija pravna zaštita u postupcima davanja i prestanka koncesije te druga pitanja u vezi s koncesijama uređena su novim Zakonom o koncesijama a koji je na snazi od 1. siječnja 2009. godine i usklađena je s pravnom stečevinom Europske zajednice. Predloženim izmjenama važeći Zakon kao posebni Zakon usklađuje se sa krovnim Zakonom o koncesijama a što je od posebne važnosti za provedivost samog Zakona i ostvarivanje pravne sigurnosti za osobe koje obavljaju djelatnost auto taxi prijevoza. Slijedom navedenom

navedenog Klub Hrvatske seljačke stranke podržati će Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Hvala vam lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Gari Capelli. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege, državni tajniče. Dosadašnji Zakon o prijevozu u cestovnom prometu dakle uređuje između ostalog uvjete i način obavljanja djelatnosti prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu. Za obavljanje pojedinih vrsta javnog cestovnog prijevoza, prijevoznik mora biti registriran za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza te posjedovati licenciju kojom dokazuje ispunjavanje zakonom propisanih uvjeta. Za početak obavljanja djelatnosti prijevoznik mora pribaviti od nadležnog tijela, dakle dozvolu za određenu vrstu dok je iznimka u tome pogledu bio auto taxi prijevoz. Djelatnost prijevoza putnika koja se obavljala dakle osobnim automobilom, ako se putnik ili skupina putnika uzima na jednom mjestu. Naime, prema odredbama navedenog zakona auto taxi prijevoz obavljao se je na temelju licencije, a može se obavljati i na temelju koncesije. Ako to spomenutim propisom utvrdi dakle nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave. U slučaju takve autonomne regulacije obavljanja auto taxi prijevoza na području jedinice lokalne samouprave nadležno tijelo će naznačenim propisom utvrditi dakle uvjete za dobivanje te koncesije, a auto taxi stajalište, te broj sjedala u osobnom vozilu kojim se obavlja auto taxi prijevoz. Stoga prijevoznik koji auto taxi prijevoz obavlja na temelju koncesije nije obavezan pribaviti licenciju. Ukoliko nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese propis kojim utvrđuje koncesiju kao način obavljanja auto taxi prijevoza, dakle na svom području, a prijevoznik može obavljati auto taxi prijevoz na temelju licencije pod općim uvjetima propisanim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. Dosadašnje iskustvo, dakle u primjeni ovog zakona pokazalo je da se institut koncesije nije koristio u sadržajnom smislu kao koncesija sa svim posljedicama koje proizlaze iz primjene tog instituta već kao dio sustava dozvola. Uz to valja imati na umu da je 2008. godine donesen Zakon o koncesijama kojim je uređen postupak, dakle davanja i prestanak koncesije, te pravna zaštita u postupcima davanja koncesijama, što znači da postojeće odredbe Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koje se odnose na koncesiju kao načinu obavljanja auto taxi prijevoza nisu bile usklađene, dakle sa odredbama važećeg Zakona o koncesijama. Iz odredbi važećeg Zakona o prijevozu u cestovnom prometu očito je da se obavljanje djelatnosti svih vrsta javnog cestovnog prijevoza temelji na sustavu dozvola, odobrenja, licencije i slično. Osim dakle kod auto taxi prijevoza u kojem je ostavljena mogućnost obavljanja djelatnosti na temelju licencija ili koncesija. Ovim zakonom uvodi se, dakle sustav dozvola i u djelatnost auto taxi prijevoza, a uz to se preciznije utvrđuje područje na kojemu prijevoznik obavlja auto taxi prijevoz. Obzirom na opisano stanje uređenja djelatnosti auto taxi prijevoza kao i činjenicu da praksa europskih zemalja koristi institut dozvola u auto taxi prijevozu ovim se zakonom, dakle ujednačava pravna pozicija prijevoznika u Republici Hrvatskoj i usklađuje pravna regulativa, dakle s činjeničnim stanjem. Uz navedeno na predloženi način otklanja se neusklađenost odredbi Zakona o prijevozu u cestovnom prometu u dijelu koji se odnosi na koncesije s odredbama Zakona o koncesiji koji se od 1. siječnja 2009. primjenjuje na postupak davanja koncesije i koji je, dakle usklađen s pravnom stečevinom zajednice. Stoga podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.